koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre Selakoviću, uvaženi građani i građanke Srbije koji pratite naš rad, mnogo toga je rečeno juče i danas o ovom izveštaju poslednjem Evropske komisije, šestomesečnom, ali i zaključcima koje je grupa poslanika predložila parlamentu članova Odbora za evropske integracije.Ono što je nesumnjivo jeste da je ovaj poslednji izveštaj pokazao da je Srbija čvrsto posvećena procesu pristupanja evropskih integracija i neophodnim reformama.Ja ove predložene zaključke lično doživljavam kao poziv na još energičniju međusobnu saradnju Srbije sa našim evropskim partnerima sa ciljem daljeg približavanja Srbije članstvu u EU.Iz Izveštaja se, dakle, jasno vidi, što je nesumnjivo više puta juče i danas i rečeno, da nema nazadovanja Srbije u bilo kojoj određenoj oblasti, uprkos činjenici da je prethodna Vlada radila u teškim okolnostima, i političkim i ekonomskim i zdravstvenim zbog pandemije, ali i zbog bojkota institucija, zbog nasilnih protesta opozicije i redovnih parlamentarnih izbora.Jasno je da je ovaj Izveštaj Evropske komisije pisan po novoj metodologiji, po novoj metodologiji koju je Srbija prihvatila i, kako je juče ministar Jadranka Joksimović istakla, koja je povezana danas u šest klastera.Takođe, više je nego jasno da su države članice EU učestvovale učestvovale u pisanju ovog Izveštaja po novoj metodologiji, što je nestimulativno za nas i što državu Srbiju podstiče u daljem radu i sprovođenju reformi, ali uz žaljenje što nije održana politička međuvladina konferencija na najvišem nivou na kojoj bi se uz učešće Srbije govorilo i dogovaralo o implementaciji nove metodologije.Naravno, mi razumemo objektivne okolnosti zbog kojih se suočava ceo svet, znači pandemije, ali i Bregzita i donošenja budžeta u EU i sigurno će biti u narednom periodu prilike da se na najvišem nivou o tome govori. To ne znači da mi danas ovde u ovoj raspravi i našim građanima i našim evropskim partnerima ne treba da kažemo da Srbija želi da bude proaktivna u svom pristupanju EU, da želi da bude još efikasnija u reformama.Kada govorimo o našoj efikasnosti u reformama moram da kažem da je država Srbija preduzela određene aktivnosti i postigla određene rezultate odmah posle 6. oktobra kada je ovaj Izveštaj prezentovan i odmah pošto je konstituisala svoje institucije, dakle novi saziv parlamenta i novu Vladu.U prethodnom sazivu parlamenta mi smo ispravili većinu zamerki Evropske komisije. Nastavili smo to i u ovom sazivu parlamenta sa ukidanjem hitnih postupaka, a zarad građana Srbije moram da kažem da i u EU članice članice EU imaju hitne postupke u svojim parlamentima, ali na nivou do 10%. Dakle, i mi se trudimo da imamo taj nivo.Dakle, duplirali smo radno vreme za usvajanje budžeta, dupliraćemo sigurno i u narednom periodu za mnoge druge zakone, održavamo sednice odbora van sedišta parlamenta, javna slušanja. Nova Vlada je već uputila Narodnoj skupštini Republike Srbije ustavne amandmane koji su od strane Evropske komisije ocenjeni veoma visoko i čije usvajanje očekujemo na proleće u našem parlamentu. Imamo, znači, kompletan implementacioni plan za prvi klaster, za vladavinu prava.Vlada Republike Srbije je medijsku strategiju spremila, spremila je Akcioni plan, spremila je Predlog radne grupe koja će se baviti bezbednošću i zaštitom novinara. Usvojili smo Kodeks ponašanja, GREKO preporuke su na jedan javan i transparentan način prikazane. Očekujem da posle Božića po Julijanskom kalendaru budu nastavljeni međustranački razgovori, iako moram da kažem da i u prethodnim razgovorima sve ono što je opozicija tražila, sve je ispunjeno. Uprkos tome, deo opozicije nije izašao na izbore, uprkos tome opozicije kod naših evropskih partnera proziva Srbiju zbog slobode medija, a vanparlamentarna opozicija je zastupljena na društvenim mrežama i u medijima više nego ikad, zato što ima nas koji smo bili opozicija i koji smo svedoci kakvo je bilo stanje u medijima u Srbiji u Srbiji od 2008. do 2012. godine. Verujem da to naši evropski partneri na pravi način vrednuju.Takođe, zaista verujem da će sve ovo, što smo konkretno preduzeli i konkretno uradili, već u prvim mesecima posle ovog izveštaja u nekom sledećem izveštaju biti na pravi način prezentovano.Srbija je ozbiljan kandidat, mi imamo ozbiljne funkcionalne institucije. Sve ovo što radimo kada su u pitanju evropske integracije radimo zbog nas, radimo zbog naših građana. Pokazali smo efikasnost u ovoj borbi sa pandemijom. Pokazali smo ekonomsku stabilnost. Moram da kažem da nismo bili nikome na teretu. Pokazali smo solidarnost za zemljama u regionu sa zemljama EU, što smatram veoma važnim. Odlično se nosimo sa migrantskom krizom.Pitanje ljudskih prava, pitanje rodne ravnopravnosti, pitanje položaja nacionalnih manjina nije deklarativno pitanje u Srbiji. To pokazuje činjenica da smo Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i decom usvojili među prvim zemljama i veliki deo te Konvencije implementirali.Mi smo jedna od 10 zemalja u svetu po rodnosenzitivnoj vladi. Kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina svi naši zakoni su usklađeni sa evropskim zakonima, svih 26 nacionalnih manjina uživa prava u Srbiji.Volela bih i bila bih srećna kada bi i srpska nacionalna manjina u regionu i zemljama EU imala ista ona prava koje nacionalne manjine imaju u Srbiji.Neko od kolega je juče pomenuo Sloveniju, a ja ću pomenuti da Srbija nema svoju nacionalnu manjinu ni u Bugarskoj kao članici EU, pored Slovenije, nema ni u Albaniji.Mnogo kolega je ovde govorilo o ekologiji. Sve što su rekli je tako. Mi ćemo naša ekološka pitanja rešiti uglavnom kada otvorimo klaster vezan za ekologiju. Ali, moram da spomenem da je premijerka Brnabić 10. novembra 2020. godine, potpisala Zelenu agendu za Zapadni Balkan i da je upravo Zelena poslanička grupa, kao neformalna grupa u ovom parlamentu, koja je prva osnovana u regionu, pokrenula na onlajn konferenciji saradnju sa kolegama iz regiona u vezi implementacije Zelene agende.Razgovarali smo sa kolegama iz Severne Makedonije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, upravo o tome šta je to što naši parlamenti treba prvo da urade kada je u pitanju implementacija Zelene agende.Put ekonomskog razvoja i regionalne saradnje je najbolji način za jačanje stabilnosti i ubrzanja pristupanja procesu evropskih integracija. Mali Šengen najbolji primer stabilnosti i međusobne saradnje Zapadnog Balkana.Naravno da Srbija želi da sve zemlje u regionu napreduju ka EU, ali moram da kažem da da Albaniji i Severnoj Makedoniji nisu odobreni pregovori, da je Severna Makedonija promenila čak i ime, da je Albanija dobila dodatne zahteve, iako je

svesni.Na kraju svog izlaganja želim da kažem koliko je EU bila najveći investitor u Srbiji. Imam podatke sa EU info sajta. U poslednjih 10 godina, do 24. aprila 2020. godine, EU je, kada su u pitanju direktne strane investicije u Srbiji uložila 15,4 milijardi. Samo 63.000 građana i građanki Srbije radi u Srbiji u nemačkim kompanijama, 25.000 građana i građanki radi u 500 italijanskih kompanija koje su ovde otvorene, ali zato molim molim EU, u stvari, ja im predlažem da više otvore vrata i za naše uspešne kompanije odavde. Privredna komora Srbije, kada je to u pitanju, bori se i želim da ih ovom prilikom podržim da tu borbu nastavi i dalje.Nikada dalje.Nikada nećemo zaboraviti koliko je EU pomogla Srbiji posle poplava. Dakle, 170 miliona evra je tada bila pomoć, dali su i 600 miliona evra, što nije mala pomoć za migracije. U martu ove godine je ponudila Srbiji 93 miliona evra za borbu protiv Kovid-19. Moram da istaknem da je za zemlje zapadnog Balkana sedmogodišnjim budžetom predviđeno iz EU 12,5 milijardi evra.Iako evra.Iako se radi o velikoj sumi novca predviđenoj za zemlje zapadnog Balkana, puna integracija u EU ipak donosi značajnu korist, a to ću uporediti sa sredstvima koje je dobila Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica EU, dakle, skoro duplo od ovog novca koje su dobile sve zemlje zapadnog Balkana, 22 milijarde evra.Dakle, EU može uvek da računa na Srbiju, kao što je to uvek i računala u svojoj istoriji, a na nama je da što pre sprovedemo reforme i da postanemo punopravni član.U danu za glasanje podržaću predložene zaključke. **Ivica Zahvaljujem se narodnoj poslanici Dubravki Filipovski.Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Hvala, uvažena predsedavajuća.Žao mi je što predsednik Skupštine izađe, ali u svakom slučaju, lepo je sarađivati i sa vama, ne bunim se. Nego, u kontekstu toga da je predsednik Skupštine kao jedan od najdugoročnijih, odnosno najiskusnijih učesnika u vlastima, a koji taj posao obavlja od 2012, odnosno 2014. godine, sa SNS, možda mogao da potvrdi ove moje tvrdnje ove moje tvrdnje koje ću reći, da su se istorijski prelomne stvari u Srbiji desile u periodu od 2012, odnosno od 2014. godine do danas.Te istorijske stvari i događaji su vezani i za izvršnu vlast i zakonodavnu vlast, ali i za poslove predsednika države. Ti takvi politički poslovi doprineće da Srbija, pored toga što će omogućiti dosta bolji standard za svoje građane i jedan ozbiljan ekonomski napredak, da Srbija sebe pozicionira i na političkom planu kao jednog od važnih, pre svega, regionalnih lidera, a taj njen ugled će početi svakako da se prepoznaje i u zemljama EU, ali kasnije i u svetu.Upravo svetu.Upravo jedan istorijski događaj, juče i danas ovde u ovom zakonodavnom telu, prvi put imamo priliku da razmatramo ove zaključke i ovakav jedan izveštaj i nadam se da će svakako u nekom narednom izveštaju i ovaj današnji događaj se naći kao nešto pozitivno što se desilo između dva izveštaja, i biti, naravno, konstatovano kao jedan ozbiljan napredak.Sam izveštaj po sebi pokazuje ozbiljnu opredeljenost Srbije, političku pre svega, i za put ka toj zajednici naroda koji danas koji danas čine EU i pored toga što je to jedno ozbiljno političko opredeljenje, biće da je to jedan logičan sled događaja, pre svega, ako uzmemo u obzir i privrednu i robnu razmenu koju imamo sa EU, ako uzmemo, na kraju krajeva, geografski položaj Srbije, ali i vrednosti koje baštini srpsko društvo. Uopšte kroz istoriju o mnogim tim i takvim vrednostima juče je gospodin ministar Selaković govorio, neću se vraćati nazad.Mir sam po sebi je jedna od najvažnijih jedna od najvažnijih vrednosti koje srpsko društvo baštini kroz istoriju. Možda je samo sloboda ono što se moglo stavljati u ravan sa tom vrednosti, kada je u pitanju srpsko društvo, i samo kada je ona bila upitna, bili smo možda primorani da se opredelimo za jednu od te dve. Sloboda je nešto što danas uživamo, zahvaljujući, pre svega, događajima u prošlosti, kada su naši preci izvojevali ono što danas zajedno uživamo sa svim ljudima koji, osim srpskog naroda, žive u Srbiji. Nezavisnost je nešto što ljubomorno čuvamo, prvenstveno u donošenju nekih najvažnijih političkih odluka. Mir je ono što nam je danas najvažnije.Drago mi je što je u ovom izveštaju koji je danas pred nama Srbija prepoznata kao jedna, kako su to rekli, aktivan učesnik u regionalnoj saradnji i kao učesnik koji neguje dobre bilateralne odnose sa svim drugim zemljama u okruženju.Ponosni smo mi na ovu konstataciju. Šta je ona? Ona je, u stvari, jedan dokaz jedne ozbiljne spoljne politike koju vodi, pre svega, danas predsednik države, koja sa jedne strane ima notu pomoći i podrške, pre svega, našim sunarodnicima u regionu, koja nikada istorijski nije bila na ovome nivou, a s druge strane, ima notu koja pokazuje poštovanje od strane Srbije, kada je u pitanju ustavno-pravni poredak svih onih zemalja u regionu u kojima danas živi naša srpska zajednica. Tu naravno, mislim i na poštovanje međunarodnih ugovora, od kojih je, pretpostavljate, najvažniji Dejtonski sporazum, čiji je Srbija danas potpisnik.Veliko mi je zadovoljstvo, pre svega, kao poslaniku, a i građaninu Srbije, što je to danas prepoznato u izveštaju koji je pred nama.Sam po sebi ovaj izveštaj moglo bi se reći da je i odgovor na one zlonamerne komentare koji dolaze na tu i takvu vrstu politike koju danas, pre svega, promoviše predsednik države. Pazite, molim vas, danas su najveći kritičari te i takve politike, podrške našem narodu u regionu i politike očuvanja stabilnosti u regionu ne zemlje iz regiona, ne njihove vlasti, najveći kritičari su danas političari opozicije u Srbiji, koje, eto, namerno ili slučajno, predvodi Dragan Đilas. Mislim da to samo po sebi danas govori o vrsti politike koja je suprotstavljena onoj koju danas zastupa predsednik države. Sve to je jasno prepoznato i u ovom izveštaju.Na kraju, takva politika će sigurno zaslužiti veliko poštovanje i ovog uvaženog doma, ali što je najvažnije, i naroda u Srbiji i regionu.Ja

promenile Zakon o slobodi veroispovesti. To je jedno veliko pitanje koje je opterećivalo Srpsku pravoslavnu crkvu, srpsku zajednicu koja živi u Crnoj Gori, ali iskreno, i čitav naš narod na Balkanu. Dobar jedan put kako se gradi stabilnost na Balkanu, koji Srbija, u svakom slučaju, podržava.Hoću da iskoristim priliku da ovim i zvanično čestitam, pre svega, našem 41 kolegi poslaniku u podgoričkom parlamentu i da im se zahvalim i da im poručimo da je to pravi put kojim se gradi saradnja i unutar same zajednice koja živi u Crnoj Gori, ali svakako i saradnja sa Republikom Srbijom i ostalim zajednicama u regionu.Svakako, podržaću zaključak na kraju današnjeg dana. Pretpostavljam da će danas biti glasanje. Hvala.

konferencija, kada je Republika Srbija otpočela pregovore sa EU i upravo trenutni predsednik Narodne skupštine Republike Srbije je bio prisutan u svojstvu predsednika Vlade tada.Reč

danas na dnevnom redu imamo Izveštaj o napretku u EU i novu metodologiju jačanja procesa pristupanja Srbije EU.Država Srbija i Vlada Republike Srbije ostaju na evropskom putu, jer su posvećeni evropskim vrednostima, za čije dostizanje je potrebno jačanje i osnaživanje čitavog društva, a benefiti od postizanja evropskih ciljeva su efikasnije funkcionisanje sistema u korist građana Srbije u cilju njihovog boljeg života, u cilju većeg standarda.Evropska

koji su podržavali konkretne reforme i doprinosili dobrobiti građana u mnogim oblastima.Pregovori sa EU počeli su još 2014. godine, dakle pre šest godina, i taj kontinuitet se nastavlja i dan-danas.Vlada je od samog početka formirala Ministarstvo za evropske integracije, kao punopravnu i zasebnu instituciju, što potvrđuje potpunu posvećenost proevropskom putu.Članstvo u EU donosi benefite svima, kako ljudima u velikim gradovima, tako i onima koji žive u malim mestima, na selu, u pograničnim oblastima i u devastiranim, odakle i ja dolazim.Reformski procesi su teški, vrlo često i bolni, ali uvek imaju pozitivan efekat, kako za ekonomski prosperitet, kontinuitet mira, razumevanja i solidarnosti među državama koje dele iste vrednosti.Ovi procesi su od velikog značaja za napredak pograničnih mesta, jer pružaju šansu za saradnju i povezivanje ljudi sa obe strane granice, čime se rešavaju zajednički problemi. Kao što se iz Izveštaja vidi, u svim oblastima ima napretka. Naravno, negde manje, negde više.Svedoci smo da živimo u jako izazovnom periodu. Godina za nama bila je puna izazova, kako za Srbiju, tako i za EU.Iz Izveštaja se vidi da su najbolji rezultati postignuti u oblasti ekonomije, jer je ekonomska stabilnost osnova za bilo kakav napredak. Ekonomija je grana na kojoj svi sedimo.Što se vladavine prava tiče, i tu ima napretka, što potvrđuje potpunu posvećenost Srbije evropskim vrednostima.Kao iz sredine u kojoj žive pripadnici bugarske nacionalne manjine, kojoj i ja pripadam, ja ću se osvrnuti na prava nacionalnih manjina koji žive u Republici Srbiji.Prava Srbiji.Prava nacionalnih manjina su zagarantovana Ustavom Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na obrazovanje na maternjem jeziku,

pisma.Zarad praćenja i ostvarivanja navedenih prava, u Srbiji su formirani nacionalni saveti kao autonomne institucije, koji imaju ingerenciju upravo u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe maternjeg jezika.Saveti jezika.Saveti nacionalnih manjina biraju se od strane pripadnika nacionalnih manjina i njihov je zadatak da se staraju o gore navedenim oblastima, da posebno vode računa o implementaciji i sprovođenju istih. Sastav nacionalnih saveta i kvalitet njihovog rada je jako važan za uspešno ostvarivanje prava manjina, naročito u oblastima u kojima nacionalni saveti imaju ingerenciju.Što se tiče bugarske nacionalne manjine, mogu reći da je bugarska nacionalna manjina jedna od najlojalnijih u državi Srbiji i da se njihova Ustavom zagarantovana prava poštuju.Što

U osnovnim i srednjim školama imamo odeljenja u kojima se nastava izvodi u celosti na bugarskom jeziku, tako da naša deca mogu nastavu pohađati na svom svom maternjem jeziku. Napominjem da je ranije bilo problema sa udžbenicima, međutim, vremenom je taj problem rešen.Pripadnike bugarske nacionalne manjine najviše muče ekonomski problemi, kao i većinu građana Srbije, jer su, nažalost, skoncentrisani u najnerazvijenijem delu Srbije, ali će upravo ekonomsko osnaživanje i proevropski put države Srbije pomoći rešavanju ovih problema.Upravo proces pridruživanja EU i projekti i projekti prekogranične saradnje pružaju šansu nerazvijenim područjima da rešavaju infrastrukturne i ostale probleme, da stvaraju uslove za podizanje ekonomije, za otvaranje novih mesta i da se na taj način zadrže ljudi u tim krajevima, naravno, i sa jedne i sa druge strane granice. Naglašavam da je za uspeh u prekograničnim projektima jako važna i uloga samih lokalnih samouprava, koje najbolje znaju probleme na lokalu i opredeljuju prioritete za rešavanje tih problema.Ova Vlada je nedavno formirala Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i dijalog, kao instituciju koja će se baviti manjinskim pitanjima, kao i Ministarstvo za nerazvijena područja, što takođe potvrđuje posvećenost rešavanju tih problema.Sve ovo govori da država Srbija podjednako vodi računa o svim njenim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

da se nosi sa svim izazovima, da prolazi kroz reforme koje će ojačati društvo i omogućiti bolji život i bolju budućnost svakom njenom građaninu, bez obzira na njihovu etičku, versku, kulturnu, nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost.Da ne zaboravimo da taj boljitak ne možemo čekati da nam dođe kao poklon sam po sebi ulaskom u EU, nama taj boljitak niko ne daje i ne poklanja. Jednostavno, mi moramo raditi na promenama, na reformama, na pospešivanju osnaživanja svesti o evropskim vrednostima, na izgradnji društva koje će pružiti jednaku mogućnost za sve njene građane.Poštovane kolege, dragi građani Republike Srbije, dovoljno je patnji i stradanja u prošlosti bilo na Balkanu. Previše je suza i krvi proliveno. Previše je života ugašeno zarad razlika među nama, zarad osvajanja teritorija i crtanja granica.

ovo možemo samo ako ostanemo na evropskom putu i zato Srbija u Evropskoj uniji nema alternativu. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, na današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije govorimo o Predlogu zaključka Izveštaja Evropske komisije za Republiku Srbiju za 2020. godinu, a koji se tiče pristupanja Srbije u EU. S obzirom da je članstvo Srbije u EU jedan od naših ključnih strateških ciljeva, a uzimajući u vidu to da su ti godišnji izveštaji jako bitni za naš proces evropskih integracija, jedna grupa narodnih poslanika je uputila Narodnoj skupštini Republike Srbije taj Predlog zaključka o Izveštaju Evropske komisije za Republiku Srbiju za 2020. godinu.Vlada Republike Srbije temeljno i odgovorno sprovodi jako složen proces pristupanja Srbije EU, taj čitav proces evropskih integracija. Jako je bitno naglasiti da je proces pristupanja EU veoma složen politički proces za svaku državu kandidata.Početak pristupnih pregovora sa EU, baš na tom političkom nivou, je započet 2014. godine na prvoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, a 2017. godine mi smo osnovali Ministarstvo za evropske integracije kako bismo unapredili efektivnost i efikasnost već postojeće Kancelarije za evropske integracije. Na taj način smo dali dodatni zakonodavni i institucionalni okvir kako bismo unapredili čitav naš proces pristupanja Srbije EU.Srbija EU.Srbija je od 2018. godine potpisala više bilateralnih, ali i više multilateralnih sporazuma sa zemljama članicama, sa potencijalnim kandidatima, ali i sa kandidatima koji pristupaju EU kako bi unapredila svoj položaj u procesu evropskih integracija i kako bi razmenila neka znanja i iskustva sa drugim zemljama.Mi smo otvorili 18 od 35 pregovaračkih poglavlja, dva smo privremeno zatvorili, a takođe smo predali i pet pregovaračkih pozicija za pet novih poglavlja, a dva se privode kraju. U 2019. godini, moram to da napomenem, smo jedini na zapadnog Balkana otvorili dva nova pregovaračka poglavlja što je jako bitan pomak na ovom prostoru.Ono što je najvažnije je da je prihvaćena nova klasterska metodologija. Ta nova klasterska metodologija podrazumeva grupisanje pregovaračkih poglavlja u određene sektore. Konkretno tu imamo šest sektora, odnosno šest oblasti, kao i Poglavlje 34 i 35, koja su posebna Poglavlja.Jako je bitno naglasiti da nema nazadovanja u procesu evropskih integracija kada je Republike Srbija u pitanju i mi smo jednom u dobrom delu ovih pregovaračkih poglavlja ostvarili veoma vidljiv napredak, a to je jako bitno, jer moram da naglasim da je naša Vlada Republike Srbije i druge naše institucije, da su radile u veoma složenim uslovima pandemije virusa Kovida-19 i opet smo ostvarili napredak u svim poljima.Koristim ovu priliku da kao član poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Za našu decu" u Narodnoj skupštini Republike Srbije pozovem Evropsku komisiju da što pre uobliči

postigli.Najvažnija poglavlja koja se tiču svih evropskih integracija su Poglavlja 23 i 24, koja se inače po pravilu prva otvaraju i poslednja zatvaraju. Ona se tiču vladavine prava, osnovnih ljudskih sloboda ali i bezbednosti.Kada je u pitanju Poglavlje 23, mi smo stavili jedan dobar napredak. Dobri indikatori tog napretka su zapravo sve veći broj rešenih sudskih sporova, preduzimanje koraka u cilju osnaživanja te nezavisnosti raznih kontrolnih tela, kontrolnih agencija i institucija u Republici Srbiji, kao i unapređenje položaja nacionalnih manjina, zašta što smo posebno pohvaljeni.Bitan element ovog Poglavlja 23 je i borba protiv korupcije i organizovanog kriminaliteta, što je jedna od ključne politike naše Vlade Republike Srbije i našeg predsednika Aleksandra Vučića.Što se Poglavlja 24 tiče, koje govori o bezbednosti mi imamo sve bolju saradnju sa evropskim institucijama koje se bave tom problematikom, poput Evrodžast-a, Evropol-a, CEPOL-a, ali i Fronteks-a. Moram napomenuti da smo u 2019. godini skinuti sa sive liste FATF. Taj FATF predstavlja jednu zajedničku akciju na međudržavnom nivou koja se bavi problematikom, znači pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.Još jedan bitan element našeg pridruživanja Evropskoj uniji su IPA fondovi. IPA fondovi predstavljaju jedan bespovratni pretpristupni finansijski instrument koji je omogućen zemljama kandidatima, ali i zemljama koji su potencijalni kandidati za ulazak u Evropsku uniju. I našoj zemlji od 2014. godine do 2020. godine opredeljen je iznos od oko 1,5 milijardi evra za kapitalne projekte.Bitno je naglasiti da je Evropska unija naš najveći spoljno-trgovinski partner. Mi smo kada su u pitanju te ekonomske reforme ostvarili najbolje rezultate, što govori i sam izveštaj. A, podršku svim tim ekonomskim reformama pružaju naši građani, više od dve trećine naših građana, a na osnovu naše analize, odnosno analize Ministarstva za evropske integracije koje se bazira na formulama već korišćenog u Evropskoj brojni evropski zvaničnici poput gospodina Lajčaka, gospodina Mekalistera, gospodina Borelja, gospodina Varhelja, ali i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, gospodina Fabricija, konstantno izražavaju pohvale na naš račun, na račun naših evropskih integracija.Nedavno smo usvojili Kodeks o ponašanju narodnih poslovnika koji i te kako u skladu sa svim tekovinama i normama Evropske unije, a to su uglavnom vrednosti poput slobode medija, slobode govora, borbe protiv korupcije, ali i zaštite celokupnih ljudskih prava.Ono što je najvažnije je to da su naši građani prepoznali da napredujemo u svim poljima, naročito na polju ekonomije, bezbednosti, zdravstva, privrede, međunarodnih odnosa, ali i evropskih integracija, sve to zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću.Mi smo posvećeni poštovanju ključnih vrednosti normi i tekovina Evropske unije, ali mi svakako vodimo našu suverenu i nezavisnu srpsku politiku i takođe razvijaćemo još jače odnose, još snažnije odnose i sa zemljama u regionu, ali i sa SAD i sa Rusijom, i sa Kinom i sa drugim zainteresovanim zemljama, kao i sa drugim relevantnim međunarodnim institucijama i međunarodnim organizacijama.Mi verujemo u uspeh Srbije, mi verujemo u napredak Srbije, a mi smo već najbrže rastuća ekonomija na prostoru Zapadnog Balkana. Prema projekcijama MMF u naredne dve godine, imaćemo najveće stope rasta u Evropi. Mi moramo da radimo još snažnije, mi moramo da radimo još marljivije kako bi smo ostvarili još bolje rezultate. Zapamtite, mi ni u čemu nismo loši od drugih.Živela Srbija. Zahvaljujem se narodnom poslaniku, Luki Kebari.Samo da vas podsetim da to o čemu ste govorili da ste zamolili Evropsku komisiju da uobliči novu metodologiju je jedan od amandmana koji je podneo uvaženi kolega Nemanja Joksimović i koji su prihvaćeni od strane Izvolite. **Uglješa Mrdić** Uvažena predsedavajuća, uvaženi ministre Selakoviću, uvažene kolege narodni poslanici i građani Srbije koji nas gledaju, naravno da apsolutno podržavam evropske integracije i dosta ovoga što je navedeno u Izveštaju koji je pred nama, ali ono što me posebno raduje je ovaj napredak koji se tiče Poglavlja 23 i 24.Naš 24.Naš današnji gost, naš ministar Selaković to odlično zna kakvu je situaciju zadesio u pravosuđu 2012. godine kada je preuzeo odgovornost za tadašnje Ministarstvo pravde i državne uprave. Godine 2012, da vas podsetim, nas je zateklo razoreno pravosuđe i vladavina kriminala i korupcije.Naš, tada, ministar pravde, Nikola Selaković je zajedno sa Vladom Srbije i prvim potpredsednikom Vlade pokrenuo tri jako bitne strategije. 2012. strategija reforme pravosuđa, strategija reforme državne uprave i strategija borbe protiv korupcije. Dve od te tri strategije su dale ogroman doprinos da mi danas imamo ozbiljan napredak koji se tiče Poglavlja 23 i 24.U međuvremenu je formiran i akcioni plan i dobili smo strategiju za borbu protiv korupcije, veće nadležnosti pojedinih ministarstava, formirana specijalna odeljenja, rezultate iz godine u godinu kako u pravosuđu, tako i u korupciji. Nije bilo lako ni ministru Selakoviću ni ministarki Neli Kuburović, a nije lako ni sadašnjoj ministarki pravde, gospođi Maji Popović kojoj ovom prilikom želim svu sreću u daljem radu i da i ona da doprinos vođenja ni malo lakog resora.Nekada, resora.Nekada, 2012. godine Dragan Đilas, Boris Tadić, Vuk Jeremić i svi njihovi partneri koji su bili na vlasti su dali ozbiljan doprinos što se tiče Poglavlja 23 i 24, ali da ne uradimo ništa, da vladaju kriminal i korupcija i da imamo jednu užasnu situaciju u srpskom pravosuđu.Ne kažem ja da je danas sjajna situacija u pravosuđu, ali moramo da priznamo ovde da imamo ozbiljne rezultate. Srbijom polako vlada pravda. Poslednji rezultati Vlade Srbije, a naročito otkako je predsednik Aleksandar Vučić objavio rat mafiji, proteklih nedelja imamo ozbiljne rezultate i što se tiče borbe protiv kriminala i korupcije. Srbija više nije utočište za narko-dilere, kriminal i korupciju. Srbija je utočište za pravdu.Srbija je utočište za put evropskih integracija i za sve ono i što je rekao prilikom jučerašnjeg obraćanja na godišnjoj konferenciji za novinare, naš predsednik i lider, Aleksandar Vučić, Srbija je sada država mira i stabilnosti, Srbija je što se tiče ekonomije najbolja u Evropi, što potvrđuje i ovaj Izveštaj i to sada kada je u pitanju teška borba za za zdravlje građana i u borbi protiv korona virusa. U Srbiji se podiže iz meseca u mesec, iz godine u godinu životni standard svih građana. To je samo potvrda jedne ozbiljne politike, jedne politike evropskih integracija i jedne politike mira i stabilnosti.Zato je sve ovo dobro što je navedeno u Izveštaju što se tiče Poglavlja 23 i 24. Moje kolege su govorile daleko više o drugim poglavljima, a za mene je osnova i razvoja naše države i ekonomije upravo ovako efikasna borba protiv kriminala i korupcije, borba za nezavisno pravosuđe koje imamo i borba za mir i stabilnost.Prema tome, naravno da ću glasati za usvajanje ovog izveštaja, a na kraju želim samo da kažem da u narednoj 2021. godini i našem predsedniku Aleksandru Vučiću i našoj Vladi Srbije i našem ministru Selakoviću i svima vama dragi poslanici i građanima Srbije želim sve najbolje vama i vašim porodicama u narednoj i svim narednim godinama, a da bi nam bilo dobro i da bi mogli da imamo jaku i stabilnu Srbiju narednih godina našu državu, ovako uspešno što potvrđuje i ovaj izveštaj, treba da vodi naš predsednik Aleksandar Vučić. Živela Srbija. Zahvaljujem narodnom poslaniku Uglješi Mrdiću.Sledeća po spisku je koleginica Jelena Obradović.

pridruživanje i pristupanje EU je strateško opredeljenje Republike Srbije koje je utemeljeno na širokom društvenom i političkom konsenzusu.Srbija na putu kroz EU svakako da prestavlja put razvoja i put ka modernijoj državi u kojoj je Srbija već danas visoko podigla lestvicu stabilne demokratije i stabilne ekonomije. Srbija danas ide putem mira i putem razvoja, što predstavlja svakako strateški okvir i temelj za stabilnost u čitavom regionu. Država Srbija danas radi na jačanju i na uređenju svoje države, na stvaranju najpovoljnijih uslova za dovođenje stranih investicija u ovom delu Evrope.Evropski savet je kandidaturom Srbije za članicu još 2012. godine, a kada je proces pregovora počeo još 2014. godine, od tada pa do danas država Srbija je otvorila 18 od ukupno 35 poglavlja. Ali, ono što moramo istaći, za taj period za koji mislimo da je prošlo više od šest godina, da da smo ipak ostvarili kroz reforme napredak u svim segmentima našeg društva. Ono što i posebno moramo istaći je da Srbija danas ima spremnih pet potpuno pripremljenih poglavlja za otvaranje, što znači da je i u međuvremenu Srbija radila i na drugim svojim okvirima.Danas nakon šest godina vođenja ovakve vrste pregovora sa EU svedoci smo da je EU odlučila da otvori jednu potpuno novu metodologiju prema Srbiji, metodologiju koja se sastoji u jednom klasterskom obliku, a za Srbiju je opredeljeno šest klastera i Srbija je prihvatila tu novu metodologiju koju je u načelu usvojila EU, odnosno Evropska komisija. Ali, ono što moramo naglasiti je da će Srbija po prvi put u istoriji imati priliku da kroz saradnju sa EU i Evropskom komisijom gradi te temelje nove metodologije koja će, nadam se, i implementacijom reformi uspeti da ubrza proces evrointegracija Srbije, a sa druge strane stvoriti i jasne trase i put drugim zemljama koje se budu našle na evropskom putu.Ako se osvrnemo na klaster Tri koji obuhvata konkurentnost, koji obuhvata socijalnu inkluziju i ekonomski rast, a u okviru koga se nalazi osam pregovaračkih poglavlja, od kojih je Srbija otvorila čak pet i zatvorila privremeno dva, a to su Poglavlje 25 koje se odnosi na nauku i istraživanje i Poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu,

Ovakvi rezultati su danas predstavili model makroekonomske stabilnosti jedne zemlje koji mogu da budu model i drugim zemljama u Evropi.Ako govorimo o rezultatima koje je napravila Republika Srbija za poslednjih pet godina, naročito u oblasti fiskalne konsolidacije, slobodno možemo istaći da je Republika Srbija lider ne samo na Zapadnom Balkanu, već lider i među najrazvijenijim evropskim zemljama po pitanju ekonomskog rasta, po pitanju borbe protiv korona virusa, po pitanju fiskalnog deficita, a takođe ako sagledamo manje i srednje razvijene zemlje Evrope slobodno možemo reći da je Republika Srbija lider u stopi javnog duga, kao i nivou BDP.Moramo BDP.Moramo istaći da je u prvih sedam meseci ove 2020. godine Srbija imala 1,6 milijardi evra stranih investicija, što predstavlja 60% ukupnih stranih investicija na čitavom Zapadnom Balkanu. Ovakvom politikom i ovakvim rezultatima Srbija je definitivno pokazala koliko je odlučna i spremna u sprovođenju reformi u svim svojim segmentima svoga društva, koliko je spremna da ostane na putu EU. Srbija je ovakvo odgovornim radom i politikom pokazala da može sa svojim rezultatima da se nosi i sa najrazvijenijim zemljama Evrope, a isto tako je pokazala da može uspešno da se bori protiv korona virusa, da može da očuva svoj zdravstveni sistem i da gradi bolnice u najkraćem mogućem roku kada je to najpotrebnije, a takođe Srbija je pokazala da može i da pomaže drugima kada je to i učinila šaljući avione medicinske pomoći Italiji kada je to bilo najpotrebnije.Svojom odgovornom politikom predsednika Aleksandra Vučića Srbija je pokazala da ne samo odgovorno brine o svojoj državi, o svim svojim građanima, o svom suverenitetu i integritetu, već da i u vreme najveće svetske ekonomske krize kada sve zemlje stagniraju, kada sve zemlje padaju Srbija može da radi, gradi, stvara, raste i razvija se.Cilj Vlade Republike Srbije je da do 2024. godine implementira sve reforme koje su ključne za napredak Srbije ka EU, a da nakon a da nakon toga Srbija faktički i pristupi EU. Da li će se to dogoditi? To je svakako politička odluka, ali ono što moramo danas istaći je da kroz sve te reforme koje Srbija sprovodi na evropskom putu ono što ostaje svima nama, što ostaje državi Srbiji, svim njenim građanima, našoj deci i našoj budućnosti je jaka i stabilna država Srbija, država u kojoj svi građani imaju jednake mogućnosti, jednaka prava, država čija ekonomija raste i država koja je značajno unapredila životni standard svih svojih građana.Vlada Republike Srbije će težiti i imati fokus i u narednom periodu da se bavi implementacijom ključnih reformi kao što je vladavina prava, kao što je javna administracija, kao što je zelena agenda i na tom evropskom putu ćemo i nastaviti.Za kraj ću citirati reči našeg predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića – nalazimo se na evropskom putu i nastavićemo da se borimo za ubrzanje evrointegracija, ali se nećemo odricati prava i mišljenja da kažemo istinu i ponosimo se što je Srbija danas nezavisna država koja samostalno donosi odluke za bolji život svih građana Srbije. Živela Srbija.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre gospodine Selakoviću, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, nama se danas nalazi izvešaj o napretku Srbije za 2020. godinu i kao poslanik SNS moram da istaknem da ću podržati ovakav izveštaj, ali kao predstavnik Srba sa KiM moram da iznesem par činjenica i problema, kao što su sloboda kretanja, sloboda govora i pravo na osnovna ljudska prava Srba na KiM.Ocena da Srbija mora još napora da uloži verovatno je doneta zbog nemogućnosti sagledavanja situacije na terenu, pa bih time hteo da podsetim da je Srbija ispunila sve preuzete obaveze Briselskim sporazumom, a da je prošlo sedam godina, 92 meseca, 401 nedelja od preuzimanja obaveze formiranja zajednice srpskih opština. To je 2.810 kako je Priština preuzela obavezu formiranja zajednica srpskih opština koja čini 40% Briselskog sporazuma. To je 2.810 dana kako su tzv. vlasti u Prištini preuzele obavezu koja apsolutno znači ostanak i opstanak srpskog naroda na KiM.Umesto KiM.Umesto procesa pomirenja mi na terenu od strane prištinskih vlasti imamo konstantne skandalozne odluke koje imaju za cilj povećavanje pritiska na preostalo srpsko stanovništvo, pa smo tako svedoci više od 70 napada za godinu dana na Srbe i njihovu imovinu, a ta pojava učestalija je od podizanja optužnice za ratne zločine ratnim komandantima OVK, pa je tako pa je tako u mestu Kišnica u opštini Gračanica podignut bilbord koji veliča OVK, a Srbina Zorana Trajkovića, čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini odmah nakon toga napala je grupa Albanaca.

Evo, jutros smo dobili informaciju da je po sedmi put opljačkana i obijena kuća povratnika Dragana Repanovića u mestu Osojane. To je sedmi put upravo zato što prethodnih šest puta niko nije bio kažnjen.Jedna od metoda kojom se služe prištinske vlasti jesu i montirana suđenja za ratne zločine, koja se po već oprobanom mehanizmu, sprovode prvenstveno na Srbima povratnicima na KiM.Naime,

Optuženi se bez ikakvog dokaza hapsi i sprovodi u pritvor, drži se u pritvoru bez suđenja, a i ako dođe do suđenja po ubrzanom procesu bez ikakvih dokaza i svedoka osuđuje se na kaznu zatvora.Poslednji u nizu ovakvih događaja je Nenad Arsić koji je osuđen na šest godina zatvora bez ijednog jedinog dokaza i bez jednog jedinog svedoka.Takođe, i gospodin Svetomir Bačević, koji je pre samo par dana uhapšen u okolini Peći, kada je sa svojom porodicom hteo da se vrati na porodično imanje, uhapšen je pod optužbom da je počinio nekakav ratni zločin.Podsetio bih vas samo da je u pitanju čovek koji je pre ratnih sukoba na KiM bio poštar, koji je zbog zdravstvenih problema bio oslobođen služenja vojnog roka.

u kojem je on učestovao ili u kojem je on nekakav akter.A, gle čuda, kada se usudio da poželi da se vrati na svoje uzurpirano imanje, stvorio se odjednom nekakav svedok i on je tada postao najveći zločinac upravo samo zato što je Srbin.Kada su u pitanju politički predstavnici Srba sa KiM, pri svakom pokušaju odbrane srpskih interesa na KiM, predstavnik Srba koji se odvaži na tako nešto ili da to pomene,

u Kišnici, predstavnici opštine Gračanica, gospodin Srđan Popović je izjavio da je to još jedan od pritisaka na srpski narod na KiM i da je cilj unošenje nemira među srpski narod na KiM, krenula je orkestrirana kampanja prištinskih medija protiv njega. Naslovi koji su bili u novinama tih dana jesu da Popović unosi versku i rasnu netrpeljivost i da je on velikosrpski agresor.Podsetiću vas, gospodin Popović je 2003. godine izgubio rođenog brata. Ubili su ga teroristi u centru Gračanice. bio.Nakon napada medija, odbornik u opštini Gračanica albanske nacionalnosti, gospodin Granit Gaši podnosi gle čuda krivičnu prijavu protiv Srđana Popovića zbog tzv. unošenja verske i rasne netrpeljivosti.Sinoć sam pominjao presudu gospodinu Ivanu Todosijeviću, predsedniku opštine Zvečan koji je u trenutku kada je osuđen zato što je rekao da u Račku nisu bili civili, već da je u Račku policija ubila teroriste, on je u tom trenutku bio ispred Srpske liste ministar u vladi Kosova.

albanska strana ne zna za pomirenje čak ni u toku najveće pošasti koja je zadesila čovečanstvo, u toku pandemije korona virusa, govori i činjenica da su pre mesec dana u apoteke na severu KiM upali upali sanitarni i zdravstveni inspektori iz Prištine, praćeni naoružanom policijom kako bi oteli lekove koji su po njihovim nekim propisima ilegalno uneti na KiM. Dakle, to više nije pravo na bol, to više nije pravo na kretanje, to je sada pravo na lečenje. To je sada otimanje prava na goli život.Kada je Srbija poslala vakcine na prostor severa KiM pre neki dan iz Prištine se podigla takva pompa i takva medijska hajka, kao da je iz Beograda pošao konvoj transportera i oklopnih vozila, a ne vakcina koja će pomoći u lečenju naroda na KiM, pa je Meljiza Haradinaj rekla da Srbija time krši Briselski sporazum.Ja

Srbi i srpski narod predvođeni Aleksandrom Vučićem, to sam više puta pričao i više puta izjavljivao, opredeljeni su za mir i suživot sa Albancima i drugim nacionalnostima na KiM.

rezultata i u želji da opravdaju svoje propale politike. Pozivam i sve društveno odgovorne ljude da svoju retoriku prilagode uslovima i situaciji na KiM koja je u ovom trenutku više nego zapaljiva. A sve one koji to ne umeju, pozivam da to nauče od čoveka koji je otišao u Srebrenicu, pozivam da to nauče od čoveka koji je u prvom naletu korona virusa poslao 1.000 PSR testova Institutu za javno zdravlje u Prištini. Pozivam ih da to uče od čoveka koji je na njihove napade da je Srbija izvršila koje kakvu agresiju time što je poslala vakcinu Srbima na KiM, rekao da on nema nikakav problem sa tim i da će on poslati vakcinu i za drugo stanovništvo na KiM, prvenstveno Albance i stanovništvo druge nacionalnosti. Pozivam ih da u miru i toleranciji i pomirenju uče od Aleksandra Vučića. Živela Srbija, živelo KiM! Zahvaljujem narodnom poslaniku Milanu.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih

potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, na kraju izuzetno kvalitetne rasprave bih želela u ime u ime predlagača 15 poslanika članova Odbora za evropske integracije da sumiram. Mislim da je najbolje, pošto sam na samom početku svog izlaganja juče ujutru upravo govorila o tome, što je posle i ušlo kao amandman na ove zaključke, koliko je značajno nastaviti stalnu i nesmetanu komunikaciju sa građanima o vrednostima i o značaju evropskih integracija i EU, mislim da je dobro da razgovaramo još malo i o konkretnim benefitima tog procesa.Naime, ukupna bilateralna razmena između Evropske unije i Republike Srbije za period 2018-2019. godine, o kojoj delimično razgovaramo, rasla je po stopi od 4,8%, a iznosila je ukupno 26,5 milijardi evra. Tokom poslednjih 10 godina bilateralna razmena je rasla impresivnih 156% i EU zaista ostaje prvi trgovinski partner, pokrivajući 63% ukupne razmene, 68% od ukupnog izvoza i 59% od ukupnog uvoza roba.Evropska unija je zaista daleko najveći donator, investitor i trgovinski partner Republike Srbije.

70 miliona evra potpisali su šef delegacije EU, gospodin ambasador Sem Fabrici i ministar za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović. Reč je o bespovratnim sredstvima. To je prvi deo IPA programa za ovu godinu, a pomoć će ići za zapošljavanje, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, ruralni razvoj i socijalnu zaštitu najugroženijih.Dvadesetsedmog maja ove godine Evropska komisija je predstavila izuzetno značajan predlog za osnivanje fonda od 750 milijardi evra za podršku evropskoj privredi koja je pogođena, ugrožena pandemijom korona virusa. Novi instrument za oporavak, nazvan - Naredna generacija Evrope, Evropske unije, ugrađen je u dugoročni budžet za period od 2021. do 2027. godine. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Varheji Oliver je izjavio da će Srbija biti uključena u plan Evropske komisije od 750 milijardi evra za oporavak EU od pandemije korona virusa.Krajem aprila ove godine Evropska komisija je najavila više od 3,3 milijarde evra finansijske pomoći EU za građane zapadnog Balkana, koja će se realizovati sa Evropskom investicionom bankom. Ovaj paket je namenjen ispunjenju hitnih zdravstvenih i humanitarnih potreba Kovid-19 pandemije, kao i pomoći društveno-ekonomskom oporavku.Evropske

tako što je Srbiji zapravo omogućena prenamena sredstava, neutrošenih sredstava iz IPA fondova i tekućih projekata. Nadalje, 15 miliona evra za hitnu pomoć Srbiji. Tokom pandemije, obezbeđeno je takođe 200 hiljada evra pomoći u paketima hrane i higijenskih sredstava za preko 15 hiljada najugroženijih sugrađana.Evropska

To podrazumeva Komitet za zdravstvenu bezbednost, sporazume o zajedničkim nabavkama, mehanizam civilne zaštite unije, Fond solidarnosti itd.Srbija, kao zemlja kandidat, učestvuje u tzv. programu „Rescue EU“ koji je najnoviji deo mehanizama civilne zaštite Evropske unije koji može da bude aktivan za sve oblike prirodnih katastrofa. Evropska komisija finansira sva sredstva, uključujući skladištenje i transport. Srbija je konkretno od ovog programa imala koristi

evra.Kao što je poznato, Republika Srbija realizuje programe prekogranične saradnje sa sedam zemalja: Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, a od nedavno i sa Severnom Makedonijom.

Iz programa sa Rumunijom, na primer, u opštini Senta je u sklopu renoviranja crkve su osposobljene jedne od najvećih orgulja u Srbiji.Mogla Srbiji.Mogla bi još dugo da pričam o tome, ali ću imati društvenu svest, kao što nas je juče zamolio predsednik parlamenta.Pošto smo na kolegijumu danas razgovarali o tome da je za EU značajno značajno da bude štiklirano šta smo sve uradili i da se pred kraj bavimo sami sobom, Narodnom skupštinom, izveštaj Evropske komisije ima poseban deo koji se odnosi na rad Narodne skupštine, znači ključne tačke koje se odnose na rad ove institucije koja je, podsetila bih sve vas, formirana, odnosno skupštinsko rukovodstvo izabrano 22. oktobra ove godine. Svi naši odbori su formirani, velika većina njih, skoro svi, 26. oktobra, a nova Vlada Republike Srbije je izabrana 28. oktobra ove godine.Od tada do danas Skupština je jako ozbiljno shvatila preporuke za izveštaj Evropske komisije i uradila sledeće.Smanjen je broj hitnih postupaka koji je iznosio 44% tokom prethodnog izveštaja, pa 19%. Ovaj novi saziv je za za ova intenzivna dva meseca svega tri predloga zakona usvojio po hitnom proceduri. Svi ostali su išli po redovnoj.Druga kritika iliti preporuka se odnosila na zapaljiv govor u Skupštini. Narodna skupština je nedavno usvojila Kodeks ponašanja narodnih poslanika. Povećana je delotvornost, nezavisnost i transparentnost rada Skupštine koji se najviše tiče skupštinskog nadzora nad izvršnom vlašću. Naime, većina skupštinskih odbora je održala sednice gde su resorni ministri podnosili izveštaje o radu.Budžet za 2020. godinu je donet na vreme, u skladu sa skupštinskim kalendarom za 2021. godinu. Vreme rasprave za budžet je duplirano prvi put ikada. Sa donošenjem budžeta smo raspravljali i o završnom računu budžeta za 2019. godinu što je izuzetno velika stvar.Raspravljalo se i o godišnjem izveštajima nezavisnih regulatornih tela, usvojili su se zaključci matičnih odbora, a to su takođe preporuke iz izveštaja.Što se tiče samih javnih slušanja. Jedno vreme je bilo malo javnih slušanja, to je primećeno. U prethodnom sazivu ih je bilo šest, sada je Odbor za finansije organizovao javno slušanje. To je dobar primer i nadam se da ćemo u narednom periodu imati još više.Još jednom, preporuka konkretna

da zaključim, rasprava o izveštaju Evropske komisije, o napretku Srbije u procesima evropskih integracija u Narodnoj skupštini nije imao za cilj da podstiče možda buku ili bes, već temeljnu analizu različitih politika koje predstavljaju našu budućnost. Srbija je deo evropske istorije i uvek smo u Evropi imali prijatelje kao što ih imamo i danas.Obzirom na veliki značaj pristupnog procesa, smatramo da je vreme da se u prvi plan stavi njegova politička priroda, te da se osiguraju jače vodstvo i angažman država članica na najvišem političkom nivou.Stoga, molim narodne poslanike da usvoje zaključke Odbora za Evropske integracije iliti članova tog Odbora. Zahvaljujem na pažnji.

sada nema dalje prijavljenih na listama poslaničkih grupa.Nema ni prijavljenih predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslanika.Da li možda gospodin ministar Hvala.Ja želim samo da se na kraju ove naše rasprave zahvalim ministru Selakoviću na prisustvu i juče i danas, naravno i ostalim predstavnicima Vlade, ali on je bio najuporniji da ostane sa nama do kraja. Zahvaljujem mu se na tome.Što se tiče nas, na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2020.